da postavim pitanje od krucijalnog značaja za narod kome pripadam o ostvarivanju Ustavom garantovanih prava, počevši od predsednika Vlade pa do ministra Zukorlića, vi se svi šegačite sa tim, sram vas bilo. Sram vas bilo. Vi ni na jedno pitanje koje sam vam postavio niste dali odgovor. Jel to kako vidite Bošnjake? Sram vas bilo? Od Zukorlića do vas, Ministar Usame Zukorlić, izvolite. Zamolio bih gospodina Škrijelja da ne koristi ružne reči kada nam se obraća. Mi nemamo čega da se sramimo, već se ponosimo na prilici da radimo na konkretnim, korisnim pitanjima za narod pomoću mehanizama vlasti ove države. Ne znam čime bi trebalo da se sramim od svega o čemu sam pričao. Pričao sam sve važne, korisne i konkretne stvari, kako za naš bošnjački narod, tako i za državu Srbiju. vas molim, da se dostojanstveno, i onako kako priliči bošnjačkoj kulturi, običajima i vaspitanju našeg naroda se ponašate u ovoj Skupštini i da nam ne brukate narod. vam.Ministar Aleksandar Vulin. **Aleksandar Vulin** Prvo da podsetimo zbog javnosti zašto postoje ovakva pravila kada su u pitanju odgovori narodnih poslanika, odnosno pitanja narodnih poslanika. Prvo pitaju oni koji imaju najmanje poslanika u parlamentu, da bi i oni mogli da govore, da bi i oni bili uvaženi, a ne samo oni koji imaju najviše poslanika, koji inače, troše najviše vremena i koji inače, mogu da iznesu svaku temu. Zato, po pravilima koja su doneta davno pre nego što je ova skupštinska većina mogla da odlučuje o Poslovniku, je doneto pravilo da pitanja postavljaju narodni poslanici redom, obrnutim redosledom u skladu sa svojom veličinom, odnosno brojem poslanika koje imaju u parlamentu.Vama je čitava Vlada, gospodine Škrijelj, ne došla na noge, sa velikim poštovanjem, se odnosila prema vašem pitanju. Ja vas razumem da se vi sada osećate pritisnuti i da se osećate pod pritiskom od svih ovih ljudi koji oko vas aplaudiraju, dobacuju, galame, koji vam ne daju da dobijete odgovore.

po kome oni koji imaju najmanje poslanika imaju prava da iskoriste vreme, kao i oni koji imaju najviše poslanika da bude deo dnevno političke borbe ili nekakve nervoze u našim redovima, redovima našeg parlamenta.Ovi ljudi su želeli da vam odgovore najbolje što su mogli. Izvinite, ovo je jedna od naših prvih prilika da razgovaramo sa vama. Neki od kolega su po prvi put ministri. Želeli su da vam pokažu koliko im je stalo. Želeli su da pokažu šta su uradili. Svako od ovih ministara je želeo da pokaže šta su na prostoru koji vi doživljavate kao svoje, kao najvažnije, i što jeste u pravu svakako, svakom je dom najvažniji tamo gde je rođen, tamo gde živi, naravno da je najbitni. Svi ovi ljudi su želeli da vam pokažu šta su oni uradili da se na prostoru koji vi doživljavate kao sebi najvažniji živi bolje, i ostane i da se vrati, a vi nam na to odgovarate sa rečima koje su više nego neprimerene. Nemojte da dopustite da se ovako važan institut izgubi. Nemojte.Poštovanje koje se danas ovde vama ukazuje može biti poštovanje i vama, ili vi ga doživite kako hoćete, ali na prvom mestu prema Bošnjacima, mi odgovaramo vašim biračima. O vama možemo da mislimo i ovako i onako. Znate, šef vaše stranke, sedeo je sa mnom, mislim u dve vlade, bio je jedan od najboljih ministara. Tolika ljubav prema Srbiji je bila retko zabeležena. Njegovo poštovanje prema Srbiji, njegov odnos prema grbu, prema zastavi, njegov odnos prema pravilima koja su važila u Vladi, je bio fantastičan.Prosto ne znam šta se desilo kada nije više u Vladi, odakle tolika negativna energija. Meni je iskreno žao zbog toga. Govorim o svom kolegi koji je delio klupu sa mnom.Dakle, ja mogu da poštujem ili ne poštujem vas, vašeg predsednika, političku partiju, ali ljude koji su glasali za vas, ja apsolutno poštujem, i svi ovi ljudi koji su ovde govorili, govorili su jer vas poštuju, jer poštuju vaše birače. Jeste pitanje ravnomerne zastupljenosti.Znate, pozitivna diskriminacija, pa, i to je diskriminacija, priznaćete, ali postoje, naravno to je i urađeno, planski sa namerom, urađeno je, da bi se manjinske zajednice osećale izjednačene sa većinskom, da bi mogle da dobiju sve što je potrebno, da bi mogli nesmetano da upražnjavaju sve ono što im je Ustavom i zakonom zagarantovano. Postoji tu i drugi problem, a to su određene specifične službe u kojima pozitivna diskriminacija može da bude vrlo opasna, skoro nemoguća.Znate, vi na prvom mestu u nekim službama morate da vodite računa o fizičkoj pripremljenosti, o znanjima specifičnim itd. Tu ne može da bude podele na Srbe i Bošnjake, tu ne može. Znate, kad vam dođe vatrogasac, on mora da zadovolji stravično rigorozne kriterijume, na samo vatrogasac, policajac, i mnogi drugi. Kakve to veze ima da li je Bošnjak ili je Srbin.Podsetiću vas da je na čelu policijske uprave za Novi Pazar Bošnjak. Kakve bi to veze imalo da je Srbin ili Bošnjak. Ne, on je dobar policajac, tamo je zato što se bori protiv kriminala i verujemo da će se na najbolji način boriti protiv kriminala. Slično je i sa predstavnicima BIA, gde takođe postoji značajan broj pripadnika bošnjačke nacionalnosti. Dakle, to su bitne stvari, ali moramo reći ovde, dakle, ne možete apriori primeniti pozitivnu diskriminaciju na sve. Jednostavno, nije moguće.Ponosan sam što imamo generala bošnjačke nacije, ali on je izvanredan vojnik, odličan vojnik koji je ispekao svoju karijeru, čitav život je proveo u vojsci. Dakle, ali ne mislim da je on postao general zato što je Bošnjak, niti treba da postane general zato što je Bošnjak, ili zato što je Srbin.Dakle, postoje neke stvari gde ne možemo, ne bi trebalo, možemo sve, ali ne bi trebalo primenjivati pozitivnu diskriminaciju, jer i pozitivna diskriminacija je diskriminacija. Znate, sutra da vam dođe neko ko je nestručan, pa, nećete se obradovati što je vaše vere i nacije, nego ćete se buniti da čoveka, zato što nije uradio svoj posao za koji je plaćen i koji je trebao da uradi.Molim uradi.Molim vas, nemojte da dozvolite da se ova nervoza prenosi na vas. Ovo je oznaka velikog poštovanja prema vam, pa svi ovi ljudi ovde, čitava Vlada želi da vam iskaže svoje poštovanje, nemojte dozvoliti da vas neko navede da pomislite bilo šta drugačije. Hvala vam. Hvala vama, ne temeljnim odgovorima.Reč ima narodni poslanik Života Starčević. Poštovana predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani predsedniče Vlade Republike Srbije, poštovani ministri u Vladi Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću u ovom prvom delu postaviti dva pitanja, pre svega predsedniku Vlade i pojedinim resornim ministrima, a u drugom delu ću i ministarki prosvete.Naime, ministar Martinović mi je dao šlagvort za prvo pitanje. Sredinom ovog meseca kao što znate, predsednik Srbije, Aleksandar Vučić bio je u poseti arapskoj Republici Egipat i tamo je potpisan, pomenuo je ministar Martinović, sporazum o slobodnoj trgovini. Mi iz JS smatramo da je taj sporazum, prvo snažno podržavamo taj sporazum, a i smatramo da je taj sporazum veoma važan za obe države.Uostalom, predsednik JS Dragan Marković Palma je i predsednik poslaničke grupe prijateljstva Egipat-Srbija, a i pre osam godina je uspostavio jako dobre poslovne i političke kontakte u Egiptu, a pre šest godina osnovan je i Privredni savet Srbija-Egipat, čiji je on predsednik. Sporazum je pre svega velika šansa i o tome je malo govorio ministar Martinović, za našu poljoprivredu poljoprivredu jer je Egipat država sa 111 miliona stanovnika i veliki je uvoznik poljoprivrednih proizvoda, ali nije samo šansa za poljoprivredne proizvode već i za IT sektor, za farmaceutsku industriju, pa verovali ili ne, čak i za visoko obrazovanje, a to ću kasnije pitanje za vas, predsedniče Vlade, ali i za ministra poljoprivrede, pa i za ministra saobraćaja, jer se govorilo o otvaranju novih avio linija prema Kairu i drugim destinacijama u Egiptu, Aleksandrija, ako se ne varam, da li se krenulo sa realizacijom akcionih planova vezanih za to da se iskoristi na najbolji način ovaj sporazum kako bi povećali bilateralnu saradnju koja trenutno iznosi 100 miliona dolara, a ja sam siguran da može biti višestruko veća ta robna razmena. Koje su procene benefita od ovog sporazuma i šta sve sporazum obuhvata? I, da li i kada će se krenuti sa novim avio linijama iz Beograda za Kairo, Aleksandriju i tako dalje?Drugo pitanje u ovom delu je vezano za opet postavljam vama i ministru poljoprivrede – vi ste 15. jula održali sastanak sa predstavnicima sedam poljoprivrednih udruženja, prema informacijama koje sam našao na sajtu Vlade, postignut je dogovor o tome da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede a u cilju rešavanja zahteva koje su izneli predstavnici udruženja u najkraćem roku predloži izmene i dopune Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, tako da najkasnije do sredine oktobra

dobilo adekvatnu pažnju naših medija – šta podrazumeva taj dogovor i šta podrazumevaju najavljene izmene i dopune Zakona o podsticajima u poljoprivredi i koji su benefiti za poljoprivredne proizvođače od izmene i dopune tog zakona?Hvala.

u više sektora i veoma korisna za nas, pričam o najvećoj mediteranskoj državi, zemlji koja ima snažan uticaj i u Afričkom kontinetnu, ili na afričkom kontinentu, svakako arapskom svetu, tako da njen značaj prevazilazi ne samo značaj jedne regionalne sile nego ozbiljnog i svetskog igrača. Verujem da sporazum koji je potpisan skoro u Kairu, prilikom posete predsednika Vučića, predsedniku Sisiju, i Egipatskoj vladi, je dobra osnova, podloga i podstrek za našu privredu da iskoristi ovu političku platformu,odnosno političko pravni sporazum i ambijent gde postoje saglasje između naših država, naših dveju država da se uspostave još tesnije, ekonomski, ali i politički odnos. postavlja čitav niz izazova, govorim o našim kapacitetima i da naši ljudi budu spremni da mogu da odgovore na zahteve jednog velikog tržišta, mi često podcenjujemo pa i juče i prekjuče smo u raspravama u ovom domu čuli da se nekako podrugljivo odnosimo prema državama sa Afričkog, Azijskog i Latinoameričkih kontinenata, da te te države koje su, rekao bih, deo slobodarskog sveta, olako svrstavamo u neki svet koji je nerazvijen ili ne zaslužuje i ne zavređuje pažnju, ali mislim da i te kako zavređuju. Egipat ima ogroman ima ogroman ekonomski potencijal.Kada na to dodamo, na žalost bratoubilački rat u Ukrajini i činjenicu da je ugroženo snabdevanje kukuruzom, pšenicom i drugim poljopirvrednim semenskim robama

jeste šansa za našu poljoprivredu, ne samo za poljoprivredu, već se priča o saradnji o svim sektorima, od poljoprivrede pa do IT.Ministarstvo odbrane i te kako ima vrlo intenzivnu saradnju sa Ministarstvom odbrane Egipat, i mislim da možemo da razmenjujemo iskustva, i da razgovaramo u kontekstu i zajedničke proizvodnje i prenosa tehnologija, traženja zajedničkih interesa, ako se Srbija odluči da kupi rafale od Francuske, mislim da je tu tek značajna saradnja sa sa ratnim vazduhoplovstvom Egipta, koji već ima rafale u svoje flote, ima veliko iskustvo, ne samo u smislu pilotiranja, upravljanja tim letelicama, nego govorim i o nečemu što toliko za javnost nije toliko interesantno, ali je za državu veliki izazov i jeste u pitanju održavanje istih

pričao je upravo o tom segmentu, iskustvu njihovog ratnog vazduhoplovstva sa rafalima i interantno je, imaju migove 29, tako da nešto što može da bude komplementarno sa našom vojskom, odnosno sa potencijalima koje Vojska Srbije

predsednica Vlade i imala vrlo intenzivnu saradnju i tim, ne samo tim udruženjima poljoprivrednika i mogla je da sa primerima dobre prakse i nekim stvarima o kojima je ranije razgovarano pomogne i da dođu do postizanja dogovora. Mislim da smo napravili značajan iskorak za poljoprivrednike, što se tiče ratara, ponuđeno je novih do 17 hiljada dinara regresa za sertifikovano seme po hektaru, zašto to kažem do 17 hiljada dinara, ne znači da je neko platio 17 hiljada dinara, oni moraju naravno da u regresnom zahtevu dokažu, prilože fakture, odnosno račune koliko su platili sertifikovano seme po hektaru koje obrađuju.Da vas podsetim, to sam dobio od ministra Martinovića i od Ane, kada smo se pripremali za taj razgovor 2021. godine, subvencija po hektaru za seme je bilo četiri Ovo što ćemo mi da pripremamo i ministar Martinović, ja se nadam u dogovoru sa vama u parlamentu, sa predsednikom parlamenta, negde u septembru da izađemo sa predlogom izmena zakona koji ste vi spomenuli i mi ćemo praktično doći do mogunosti da ratari dobiju subvenciju po hektaru i do 35 hiljada

privrede i da nekoga ne preskočim, velika ulaganja u polje demografske politike, populacione politike, ali ovo je nešto što smo dogovorili da možemo da podržimo.Što se tiče stočarstva, mi smo izašli sa predlogom da postojećih 40 hiljada po grlu, omgućimo kroz izmene dodatnu subvenciju od 60 hiljada dinara, za junice od 12 do 24 meseca, sa obavezom sa obavezom da budu gazdinstvo, odnosno kod tog domaćina, najmanje tri laktacije, tri sezone, da ne bi podsticali i subvencionisali prostu trgovinu, nego razvoj stočarstva i veći broj grla, koji nam je preko potreban, a odmah bih se nadovezao i na prvo pitanje, a to je saradnja sa Arapskom republikom Egiptom, ili Narodnom Republikom Kinom, a verujem sutra sa Emiratima, sa Južnom Korejom i mnogim drugim zemljama, da bi bili konkurentniji i da bi iskoristili taj politčki momenat i potrebno nam je daleko brojniji ili jači i snažniji stočni fond.Ono fond.Ono što je bilo jedno od najtežih pitanja jeste kako da se subvencioniše korišćenje zemlje, koja nije katastarski provedena, odnosno koja ne može da se katastarski dokaže. Kao pravnik sam razumeo da je to najzahtevnije, ne samo politički ili ekonomski, nego pravnički, kako dokazati ko je zaista u posedu određene parcele zemljišta. Čuo sam nebrojeno primera različitih, tako da nije unision problem pa da nađete jedan modalitet koji može da se primeni svuda.Imate problem u nekim opštinama, komasacije nisu završene, 30, 40 godina i imate problem da neke ostavinske rasprave ne mogu da se završe, jer jedan od naslednika neće da dođe, nije zainteresovan, jer živi ne znamo gde i onda ljudi ne mogu da se uknjiže i ne mogu da se na e-agraru prijave i ne mogu da budu oni koji mogu da apliciraju za dobijanje subvencija, i zakupodavci, vlasnici poljoprivrednog zemljišta neće da daju ugovor o zakupu onima koji uzimaju arendu poljoprivrednog zemljišta, oni uzimaju subvenciju na svoja poljoprivredna gazdinstva, a oni suštinski se ne bave poljoprivredom. bave poljoprivredom. Vrlo zahtevno pitanje i pravno i politički, kako to definisati a da ne budemo na polju da smo nekog drugog oštetili, dozvolili legalizaciju nezakonitih stvari ili išli na konvalidaciju uzurpacije što nije i ne sme biti cilj i zadatak. i zadatak. Naravno kvote oko uvoza mleka, da se smanje i kontrolišemo i podržavamo.Naravno očekujemo da i domaći proizvođači mleka budu u stanju da kvantitativno i kvalitativno, pre svega, odgovore na zahteve tržišta, poštujući naravno i evropsku regulativu koja obavezuju i Srbiju u ovom procesu na onom delu koji smo mi prihvatili, koju je Evropska Unija sa nama definisala i nastavak izvoza ulja u region, i ne samo region, uz našu strogu kontrolu da ne dolazi do zloupotrebe kupovine ulja u Srbiji, preprodaji od onih koji kupuju na treća tržišta i, naravno, praveći nama i političku komplikaciju.Sutra imamo sastanak sa drugom grupom poljoprivrednih organizacija, udruženja i zajedno sa uljarima da vidimo šta je problem oko tog segmenta.Eto, mislim da sam vam relativno kratko referisao kako je tekao tok razgovora. Verujem da su mnogi očekivali da vide loše rezultate kroz taj dijalog, ali pokazali smo svi zrelost i, naravno, dokazali da to nije polje za neku politizaciju, nego zaista jedan razgovor sa našim poljoprivrednici, paorima, farmerima, kako god, sa onima koji su vrlo tvrd temelj naše države i oblast koja nije laka za regulisati, jer uvek imate više očekivanja i pitanja ako je cena maline niska zašto nije otkupna cena veća, ako je visoka cena maline, onda zašto ljudi na pijacama ili prodavnicama kupuju skupu malinu. Uvek klizavo polje i polje koje otvara bar jedan ugao negativnog gledanja.Ja ću zamoliti ministra Martinovića da samo oko saradnje sa Egiptom, jer je bio direktno uključen u toj delegaciji, da pojasni koje su prednosti.Hvala na pitanju.

pitanje smo otvorili kada je poslaničko pitanje postavio kolega pre vas, ali, nažalost, ljudi iz opozicije nisu imali dovoljno strpljenja da saslušaju sve ono što smo na ovu temu, koja je veoma važna za našu privredu i za našu poljoprivredu ,imali da kažemo.Dakle, delegacija Republike Srbije na čelu sa predsednikom Republike, boravila je u Egiptu od 12. do 14 jula. 13. jul je bio praktično najvažniji dan naše posete. Imali smo sastanak sa predsednikom Ujedinjene Arapske Republike Egipat, gospodinom Sisijem i tog dana je potpisan veliki broj bilateralnih međudržavnih sporazuma iz različitih oblasti, kao što je rekao i predsednik Vlade gospodin Vučević. Između ostalog, potpisan je i… Svi su važni, ali po mom mišljenju najvažniji je Sporazum o slobodnoj trgovini sa Egiptom.Zašto je taj sporazum toliko važan? Kada sam se pripremao za ovu posetu ljudi iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede su mi pripremili jednu zaista detaljnu informaciju o našoj robnoj razmeni sa Egiptom, odnosno o odnosu uvoza i izvoza između Srbije i Egipta i onda sam, čitajući tu informaciju, došao do jednog neverovatnog podatka.Naravno, jedan od razloga za to je i činjenica da do potpisivanja ovog sporazuma sa Egiptom o slobodnoj trgovini, Egipat je imao, u odnosu na Republiku Srbiju, veoma visoke carinske stope. Konkretno, kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi, carinske stope su iznosile 40%. To praktično znači da su naši poljoprivredni proizvodi na egipatskom tržištu bili apsolutno nekonkurentni. Pri tome, EU je još pre nekoliko godina zaključila Sporazum o slobodnoj trgovini sa Egiptom i praktično sve države članice EU, dakle, ne samo praktično, nego i formalno-pravno i praktično, na egipatsko tržište egipatsko tržište mogu da izvoze svoje poljoprivredne proizvode po carinskoj stopi od 0%. To praktično znači bez carine.Zašto carine.Zašto je ovo važno da se naglasi? Ovo je sad maločas napomenuo i predsednik Vlade gospodin Vučević, a o tome smo govorili malo i juče. Jedan deo ljudi koji sedi u ovoj sali godinama se podsmešljivo, neozbiljno, neodgovorno odnosi prema državama iz Afrike, Azije i Latinske Amerike i mi smo godinama kao država, praktično sve do trenutka kada je predsednik Vlade postao Aleksandar Vučić, nekako zanemarili taj deo sveta. Međutim, svoju razvojnu šansu su videli neki drugi. Videle su, između ostalog, i zemlje EU. One su pre nas potpisale Sporazum o slobodnoj trgovini sa Egiptom.Mi to nismo uradili zahvaljujući onima koji su vodili Srbiju do 2012. godine i koji su smatrali da su zemlje poput Egipta zemlje tzv. trećeg sveta, da su to nerazvijene zemlje, da su to zemlje na koje apsolutno ne treba obraćati pažnju i onda je predsednik Vlade, a sada predsednik Republike Aleksandar Vučić potpuno preokrenuo našu politiku prema tim zemljama i rekao – ljudi, to su nama pre svega u političkom smislu prijateljske zemlje, to su zemlje koje su nam pomagale i onda kada su drugi od nas okretali glavu, koje nam nisu uvodile sankcije, koje su i te kako imale razumevanja za sve ono što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije tokom devedesetih godina.Na kraju krajeva, pokazali su, iako su mnoge od tih zemalja muslimanske,

doneta ova Rezolucija koja se odnosi na Srebrenicu. Dakle, mi smo upravo u tim zemljama, zemljama tzv. trećeg sveta,

izruguju im se, kažu da su mali, da su nerazvijeni.Dakle, predsednik Aleksandar Vučić je shvatio da je to velika šansa ne samo za našu spoljnu politiku, nego i za našu ekonomiju, pa između ostalog i za našu poljoprivredu. Sada da se vratim na temu poljoprivrede. dok su neki u EU bili mnogo pametniji od nas i shvatili da je egipatsko tržište ogromno tržište i da to predstavlja veliku razvojnu šansu za njihove kompanije, uključujući i one koji se bave proizvodnjom i izvozom poljoprivrednih proizvoda, Republika Srbija je zaključila 13. jula. Taj ugovor je potpisao naš kolega Tomislav Momirović, Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ujedinjenom Arapskom Republikom Egipat i nakon potpisivanja tog sporazuma Srbija će moći na egipatsko tržište, koje je ogromno, dakle, tržište od 110 miliona ljudi, da bez carine izvozi praktično sve poljoprivredne proizvode.Egipatski ministar poljoprivrede mi je rekao da njima apsolutno treba sve iz Srbije. Kao što je rekao i predsednik Vlade, zbog rata u Ukrajini, Egipat ima ozbiljne probleme u snabdevanju žitaricama, u snabdevanju brašnom. To je velika razvojna šansa, to je velika šansa uopšte za našu privredu i za našu poljoprivredu, između ostalog.Rekao sam da sam bio iznenađen kada sam čitao ovu informaciju koja se odnosi na spoljnotrgovinsku razmenu sa Egiptom. Do potpisivanja sporazuma sa Egiptom, mi smo kada su u pitanju naši poljoprivredni proizvodi izvozili samo duvan i nešto cigareta i apsolutno ništa drugo, između ostalog, i zbog toga što su carine na naše proizvode bile 40%. E, sad kada imate carine od 40% na srpske proizvode, a imate 0% carine na proizvode koji dolaze iz EU, jasno je i laiku da je naša poljoprivreda bila apsolutno nekonkurentna na egipatskom tržištu.Sada se te stvari menjaju, odnosno sada naši poljoprivredni proizvođači i naše kompanije koje su izvozno orjentisane imaju ogromnu šansu da plasiraju naše poljoprivredne proizvode na to veliko tržište.Dakle, mi smo u Egipat izvozili duvan i izvozili smo nešto cigareta, a uvozili smo proizvode za koje ja nisam mogao da verujem da ih uvozimo, dakle, proizvode koje apsolutno geografski, geološki, kako god hoćete, možemo i moramo da proizvodimo ovde u Republici Srbiji. Dakle, mi smo iz Egipta, pazite, uvozili crni luk, uvozili smo iz Egipta crni luk,

da ne govorim o južnom voću. Dakle, jasno mi je da banane, mango, kivi, teško mogu da uspevaju u Srbiji, ali ne mogu da razumem da mi ne možemo da izvozimo u Egipat ono što smo iz Egipta uvozili. Zar je moguće da mi ne možemo da proizvodimo zelenu salatu, crni luk, paradajz, krompir, grašak, boraniju, pasulj itd? Možemo, ali time se niko nije ozbiljno bavio, odnosno time su se bavili oni koji vam se danas evo ovde smeju. Mi govorimo o važnosti slobodne trgovine sa Egiptom, oni ljudi umiru od smeha i misle da je to sve bez veze, a to je ogromna šansa i za našu privredu i za našu poljoprivredu.Postavili ste pitanje i mislim da će kolega Vesić o tome nešto više da kaže, vezano za našu saradnju u oblasti saobraćaja. Predsednik Vučić je još dok smo boravili u Egiptu u više svojih intervjua naglasio da će Republika Srbija sa svoje strane da učini sve da u najskorije moguće vreme, Gorane, molim te, ispravi me ako grešim, a to znači za mesec do mesec i po dana, da imamo najmanje dva leta nedeljno za Kairo. Dakle, da „Er Srbija“ ima najmanje leta za Kairo i ono što predstavlja, takođe, veliku šansu za ovu našu avio kompaniju, za našu privredu, jeste orjentacija Egipta, kada je u pitanju njihov turizam, da pokrenu jedan snažni investicioni ciklus na mediteranskoj obali, dakle, ne samo na obali Crvenog mora, nego upravo na Mediteranu.To praktično znači da će srpski turisti koji budu želeli da letuju u Egiptu, kada se ostvare ove dogovorene linije, avio linije između Beograda i Egipta, moći da budu na najekskluzivnijim Sredozemnim egipatskim destinacijama za otprilike dva sata od Beograda. Jasno vam je od kakvog je to značaja i koliko to može da poveže naše dve zemlje, ali istovremeno, ovi koji se smeju to ne razumeju, ali pošto ste vi ozbiljan čovek, vi to razumete, to je važno i za naš turizam, jer kao što Srbi idu da letuju u Egipat, tako će i državljani Egipta, odnosno Egipćani moći vrlo brzo da dolaze i do Zlatibora i da upoznaju prirodne lepote Srbije i da vide kako izgleda naša Vrnjačka Banja, Prolom Banja, kako nam izgleda Fruška gora, koje su lepote Šumadije, Pomoravlja, zapadne Srbije.Dakle, to je jedan veliki potencijal. Ako budemo pametni, svi zajedno, mi ćemo taj potencijal moći da iskoristimo.Sve u svemu, ta poseta Egiptu je, i time ću da završim ovaj deo izlaganja oko Egipta, na mene ostavila jedan impresivan utisak, između ostalog, i zbog toga što smo poslednji dan posete, to je bilo 14. jula, imali prilike da vidimo jednu novu prestonicu koja se gradi na 70 kilometra od Kaira. Egipćani to zovu novi administrativni centar. Trenutno ga zovu novi Kairo, verovatno će mu dati neko novo ime. Prosto neverovatno, kada pogledate da u pustinji niče jedan novi grad, ne grad, velegrad, Kairo trenutno ima, ovaj, da kažem, stari Kairo ima 22 miliona stanovnika. To vam je kao cela bivša Jugoslavija. I sad na 70 kilometra, videle su to kolege, video je to Dejan, video je to Tomislav Momirović, svi mi koji smo bili sa predsednikom Vučićem, na 70 kilometra niče potpuno novi Kairo, jedan novi grad, grad u kome će moći da budu smeštene ne samo sve državne institucije, državni organi, ne samo velike kompanije, nego u kome će moći da živi još 20, pa možda i 30 miliona stanovnika.Onda kada to vidite, shvatite kolike smo šanse mi propustili dok su ovi koji se sada smeju bili na vlasti. Zamislite da smo u to vreme, da su bili samo malo politički pronicljivi, samo malo politički pametni, da su samo malo hteli da vide da postoje i neke druge zemlje i neki drugi delovi sveta, da smo u njihovo vreme zaključili taj sporazum, zamislite koliko bi to značilo za srpsku ekonomiju, za srpsku poljoprivredu, za srpski turizam, ali i za srpsku nauku.Predsednik Vlade je nešto o tome govorio. Mi smo tamo dogovorili ne samo saradnju na nivou izvoza naših poljoprivrednih proizvoda, nego i saradnju naših naučnih instituta iz oblasti poljoprivrede. Egipat ima veoma pozitivna iskustva kada je u pitanju saradnja sa našim poljoprivrednim, odnosno našim naučnim institutima iz oblasti poljoprivrede još iz vreme socijalističke Jugoslavije. Oni i danas u superlativu govore o saradnji sa Institutom za kukuruz Zemun Polje, o saradnji sa Institutom za ratarstvom u u Novom Sadu, o saradnji sa institutom za stočarstvo u Velikoj Plani. Oni se sećaju tog vremena kad smo imali veoma intenzivnu saradnju na svim poljima, pa i kada je u pitanju nauka.Mi i danas možemo Egiptu da ponudimo know-how u oblasti poljoprivrede, u oblasti najkvalitetnijeg semena pšenice, suncokreta, soje, dakle svega onoga što je Egiptu potrebno, naročito u ovom geopolitičkom trenutku kada traje rat u Ukrajini, a kada se Egipat nalazi u jednoj veoma teškoj geopolitičkoj poziciji. O tome je predsednik Republike i u Egiptu i kad se vratio iz Egipta više puta govorio.Vidite, Egipat je na takvom na takvom geografskom položaju i u takvoj geopolitičkoj situaciji da na zapadu ima veoma tešku situaciju kada je u pitanju Libija. Na jugu ima veoma tešku situaciju kada je u pitanju Sudan gde se još uvek vodi građanski rat i, naravno, ima veoma tešku situaciju kada je u pitanju Pojas Gaze, pošto se praktično Egipat, odnosno Gaza se praktično naslanja na na Egipat i trenutno se u Egiptu nalazi devet miliona izbeglica iz Pojasa Gaze.Zašto to sve govorim? Govorim zbog toga što sam video, kao i sve moje kolege koji smo bili u toj delegaciji koliko je teška i koliko je u stvari podjednako teška i pozicija Srbije i pozicija Egipta, ali smo videli i mi i oni da i u tim teškim vremenima možemo ekonomski da sarađujemo i da možemo ekonomski da napredujemo. Kao što je Srbija, iako se nalazi u izuzetno teškoj geopolitičkoj situaciji, uspela iz godine u godinu od 2012. godine sve više ekonomski da napreduje tako isto napreduje i Egipat. Dakle, tamo imate, neki nam danas kažu, ovi koji se smeju, kaže – Vučić vodi politiku sedenja na dve stolice, ta politika ne daje nikakve rezultate, svi su shvatili da ih lažete, da ih obmanjujete i onda dođete u jedan Egipat

sam zajedno sa kolegom Momirovićem, pošto smo se vozili u istom automobilu, prolazio kroz Egipat, video sam jedan mural, jedan mural na kome su naslikani predsednik Egipta Sisi i predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin. Hoću da vam kažem da postoje slobodarske zemlje, kao što je Egipat koje jednostavno više ne pristaju na bipolarnu podelu sveta, koji hoće da sarađuju sa svima, koji nikome ne prete, koji vode jednu miroljubivu politiku, koji pružaju ruke svima, ali koji pre svega vode računa o svojim političkim i ekonomskim interesima. I ja mislim da je to ključ dobrog razumevanja između predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Ujedinjene Arapske Republike Egipat gospodina Sisija i da je tu ključ dobrog razumevanja naše dve države i naša dva naroda, iako smo mi većinski pravoslavni narod, a oni većinski muslimanski narod, ali smo i mi i oni pokazali da kao što u Srbiji mogu zajednički i bratski da žive Srbi i Bošnjaci, Srbi i muslimani. Mi smo u Egiptu videli kako mogu složno i bratski da žive i egipatski muslimani, ali i egipatski hrišćani, jer smo imali posetu i egipatskoj koptskoj crkvi.Da bi ostavio vremena i mojim drugim kolegama pitali ste me za pitali ste me za sporazum koji je postignut sa sedam poljoprivrednih udruženja. Nekima je vidim i ovo smešno. Pre svega, želim da se zahvalim predsedniku Vlade gospodinu Vučeviću i njegovom kabinetu, želim da se zahvalim predsednici Narodne skupštine, gospođi Ani Brnabić, koja je dok je bila predsednik Vlade imala intenzivnu komunikaciju sa različitim udruženjima poljoprivrednika i zahvaljujući svemu tome, zahvaljujući toj sinergiji, zahvaljujući našem zajedničkom radu, mi smo 18. jula 2024. godine postigli sporazum sa sedam poljoprivrednih udruženja i, da ne bi bilo nikakve zabune, ja ću vam sada izneti koji su bili njihovi zahtevi a koje su to tačke oko kojih smo se sporazumeli.Dakle, u pitanju su sledeća udruženja poljoprivrednika: Udruženje za spas i opstanak stočara zapadne Srbije, Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, Udruženje poljoprivrednika „Složni Pidikanci“ i Udruženje „Severni Banat - Brestovački ratari“. Zahtevi ovih poljoprivrednih udruženja su bili sledeći. Oni su imali sedam zahteva.Prvi zahtev je bio da se izvrši raspisivanje javnog poziva i isplata 17 hiljada dinara po hektaru za sertifikovano sebe, drugi zahtev je bio da se objavi javni poziv za parcele po drugom osnovu. To je veoma složeno i komplikovano pravno pitanje o kome je govorio predsednik Vlade. Treće zahtev je bio da se objavi javni poziv za 100 hiljada dinara po junici. Četvrti zahtev je bio da se smanje kvote za uvoz mleka i mlečnih proizvoda. zahtev je bio zahtev za hitno ukidanje zabrane izvoza rafinisanog i nerafinisnog ulja. Šesti zahtev je bio analiza tržišta i uređenje berze. Sedmi zahtev se odnosio na uključivanje predstavnika sedam gore navedenih udruženja u izradu desetogodišnje strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja.Kao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 22. jula ove godine, pre nekoliko dana, potpisao sam sporazum sa pet od ovih sedam udruženja. Dva udruženja se nisu pojavila na potpisivanju sporazuma, ne znam iz kojih razloga, ali se pojavilo ovih pet udruženja i oni su ljudi potpisali sa nama sporazum i ja ću vam sada pročitati da ne bi bilo nikakvih zabuna i nikakvih dezinformacija koje ovih dana kolaju u javnosti u pojedinim medijima.Dakle, mi smo se usaglasili o sledećem. Pod jedan, da će u najskorijem roku Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predložiti Narodnoj skupštini, najpre Vladi, pa Narodnoj skupštini zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, tako da najkasnije do 15. oktobra 2024. godine budu usvojene izmene ovog zakona i to tako što će u članu 31. ovog zakona biti uneta odredba koja će da glasi: „regres za sertifikovano seme isplaćuje se u iznosu do 17.000 dinara po hektaru za istu površinu za koju može da se ostvari pravo na osnovne podsticaje iz člana 17. stav 1. tačka Takođe, predložiće se brisanje dela stava 3. člana 31. ovog zakona u delu u kojem se navodi „regres za seme u iznosu od 6.000 dinara po hektaru“. Dakle, kao što vidite, značajno se uvećava iznos iznos regresa i to za sertifikovano seme. To znači da nam je cilj bio podizanje kvaliteta naša poljoprivredne proizvodnje.Tačka 2. oko koje smo postigli sporazum. Najkasnije do kraja oktobra ove godine raspisaće se javni poziv za regres za sertifikovano seme u iznosu do 17.000 dinara po hektaru i koji će biti isplaćen do kraja 2024.

biti utvrđen modalitet za rešavanje problema korišćenja poljoprivrednog zemljišta bez pravnog osnova, a na kome nisu rešeni imovinsko-pravni odnosi, a u svrhu ostvarivanja prava na podsticaje u poljoprivredi. To je ona tema za koju je predsednik Vlade lepo rekao da nije samo politička i ekonomska, nego je veoma komplikovano pravno pitanje.Tačka 4. oko koje smo se usaglasili da će se u ovoj godini, ovo je veoma važno za naše stočare, da će se u ovoj godini isplatiti jednokratni podsticaj u iznosu od 40.000 dinara po grlu za odgoj kvalitetne priplodne krave krave prvotelke. Dakle, za kravu koja se prvi put oteli naši poljoprivredni proizvođači će moći da dobiju do kraja ove godine 40.000 dinara po grlu.Tačka 5. takođe važna za naše stočare. Kao što vidite njima je to smešno. Mi mislimo u Vladi Republike Srbije da je to za naše stočare veoma važno. Da će Da će se u ovoj godini isplatiti jednokratni podsticaj u iznosu od 60.000 dinara po grlu za odgoj kvalitetne priplodne junice starosti od 12 do 24 meseca, ali da će uslov za isplatu ovog podsticaja biti da proizvođač na gazdinstvu bude u obavezi da ovu junicu zadrži na poljoprivrednom gazdinstvu za period od minimum tri laktacije, odnosno do pet godina starosti. Dakle, ta krava neće moći da ide u klanicu, neće moći da ide u izvoz. Ljudi će morati da drže kravu najmanje tri laktacije, odnosno najmanje pet godina na svom poljoprivrednom gazdinstvu. Mislimo da je ta mera važna zato što može da doprinese razvoju našeg stočnog fonda što je za našu poljoprivredu od izuzetnog značaja.Tačka 6. Mi smo se obavezali da ćemo preduzeti sve mere da uvoz mleka do kraja godine bude u količinama koje su najviše do količina uvezenog mleka u prošloj godini, dakle u 2023. godini za isti period ili u manjim količinama.Tačka Da će se u naredna dva meseca, ali to pitanje je u međuvremenu već rešeno, preduzeti sve mere da se poboljša izvoz rafinisanog i ne rafinisanog suncokretovog ulja, te da će se organizovati sastanak sa najvećim proizvođačima ulja najkasnije do kraja jula 2024. godine, na kojem će prisustvovati i predsednik Vlade. Kao što vam je i predsednik Vlade rekao, taj sastanak će biti održan sutra u Vladi, 25. jula ove godine, 25. jula ove godine, što znači da smo tačku 7. praktično već ispunili. Ispunili smo i tačku 6. Ispunili smo i tačku 6. zato što kada pogledate statistiku mi smo u onim kvotama kada je u pitanju uvoz mleka kao što je bio i prošle godine.Tačka 8. oko koje smo postigli sporazum. Najkasnije do kraja jula 2024. godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede formiraće radnu grupu u kojoj će biti i predstavnici ovih sedam poljoprivrednih udruženja za koordinaciju aktivnosti za unapređenje robno-tržišnog poslovanja poljoprivrednim proizvodima i nastaviće se sa redovnim održavanjem sednica radne grupe. Ta tačka je praktično takođe ispunjena budući da je promenjen sastav radne grupe. Mi već od danas, odnosno već od sutra možemo da nastavimo sa radom po ovom veoma važnom pitanju.Tačka 9. oko koje smo postigli saglasnost, a to je da će predstavnici Udruženja poljoprivrednika biti aktivno uključeni u izradi strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja za period 2025/2032. godina i da će biti redovno pozivani na sve sastanke povodom izrade ove strategije. Mi smo se u Ministarstvu poljoprivrede obavezali da strategija bude gotova do oktobra ove godine.Kao što vidite postignut je jedan veoma važan sporazum. Razgovori nisu bili jednostavni, nisu bili laki, ali mi smo u Vladi smatrali i u Ministarstvu poljoprivrede i u kabinetu premijera i u kabinetu predsednice Narodne skupštine, da i te kako ima smisla razgovarati sa udruženjima poljoprivrednika. Ne samo zbog toga što oni proizvode hranu za naše građane, a hrana je danas strateški proizvod, poljoprivreda je u uslovima ovih globalnih previranja praktično jedna vrsta namenske industrije.Kada imate dovoljno hrane za svoje građane, to vam je kao da možete sami da se branite, da sami štitite svoju bezbednost. U tom smislu ovi razgovori su bili ne laki, ne jednostavni, trajali su jedno određeno vreme, ali smo na kraju postigli sporazum za koji mi mislimo da je u interesu i naših poljoprivrednih proizvođača i naših građana, ali i naše države u celini.Ono što ja mislim da je takođe važno, i time završavam, pokazali smo da kada sednemo za isti sto, bez obzira koliko nam se u nekom momentu stavovi ne podudaraju, bez obzira koliko nam se mišljenja ne podudaraju, bez obzira koliko u početku jedni prema drugima imamo nepoverenja, kada uđete u razgovore sa ljudima, kada se malo mi stavimo u njihove cipele, a kada se oni malo stave u cipele predstavnika izvršne vlasti, onda kao što vidite do sporazuma može da dođe.Mislim da je ovo jedan važan iskorak, ako hoćete, i u jednom društvenom dijalogu. Pokazali smo da možemo jedni sa drugima da razgovaramo, da možemo jedni druge da saslušamo i da možemo jedni druge da razumemo i da nakon svega toga možemo da postignemo jedan sporazum koji podrazumeva sa jedne strane i određene ustupke države, ali i određene ustupke poljoprivrednih udruženja.Mi udruženja.Mi smo shvatili da oni imaju određene potrebe i određene zahteve prema državi, a oni su ljudi dobro razumeli da mi možemo te zahteve da ispunimo do jedne određene mere, ali to ne znači da ćemo sa razgovorima da prekinemo. Mi ćemo te razgovore da nastavimo kao što smo vodili razgovore i sa proizvođačima maline i sa hladnjačarima. Tako ćemo da vodimo razgovore u narednom periodu. Već sutra nas očekuju razgovori sa nekim drugim poljoprivrednim udruženjima u 13 časova, u 15 časova imamo sastanak kod premijera sa velikim proizvođačima ulja. Već u ponedeljak imamo sastanak sa nekoliko velikih udruženja koja se bave uzgojem goveda.Kao što vidite, vodimo veoma intenzivne razgovore sa ljudima iz oblasti ratarstva i stočarstva, voćarstva. Praktično nema poljoprivrednog udruženja sa kojim do sada nismo razgovarali zato što smatramo da je srpska poljoprivreda strateška grana naše privrede, naročito, ponavljam, u ovim teškim vremenima koja su prepuna iskušenja kada se vode ratovi praktično u našem ne neposrednom, ali bliskom susedstvu i kada je važno da imamo dovoljno hrane za naše građane pre svega, ali da imamo i dovoljno poljoprivrednih proizvoda za izvoz.